Налице е кворум, откривам пленарното заседание.

Гласувахме чл. 15. Приет е. Предстои да бъде докладван

„1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: а) заглавието се променя на „Изисквания за избор на председател и членове.”; б) в ал. в уводния текст думите „заместник-председатели” се заменя с „членове”; - в т. 1 думата „стаж” се заменя с „опит”, а след думите „в областта на” се добавя думата „правото” и се поставя запетая; в) думите „заместник-председателите” в ал. 2 и 3 се заменят с „членовете”; г) в ал. 3 думите „по международни проекти и програми” отпадат. 2. Систематично чл. 15 да стане чл. 13”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители: „Чл. 15, ал. 1, т. 1 се изменя така: „за председател и заместник- председатели на Сметната палата се избират лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години за председателя и не по-малко от 10 години за заместник-председателите, от които не по-малко от 5 години в областта на одита”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 17: „Избор на председател, заместник-председатели и членове Чл. 17. (1) За председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата се избират лица, които: 1. имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години; 2. не са били орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2-4 от Закона за администрацията през последните три години, предхождащи избора; 3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия. (2) Председателят, заместник-председателите и членовете не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. интереси. (3) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.” Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да участват? Госпожа Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля Ви да обърнете внимание на ал. 3 от разглеждания член, според която се дава възможност на членовете на Сметната палата да извършват друга платена дейност или да заемат да извършват друга платена дейност или да заемат друга платена длъжност, освен качеството си на член на Сметната палата. Припомням дебата от вчера, според който стана ясно, че двамата члена, извън председателя и заместник-председателите на Сметната палата, ще бъдат посочени от две неправителствените организации – едната, филиал на международна организация, базирана в САЩ, а именно Института на вътрешните одитори, другата организация е Институтът на дипломираните експерт-счетоводители. Ясно е какви хора с какви занятия и упражняващи какви дейности членуват в тези организации. Ясно е и се вижда и в предмета на дейност на тези организации, че те се занимават с консултантски услуги, с посредническа дейност, извършват външни одити, извършват специфични одити, тоест естеството на тяхната дейност е свързано с това, което е предмет на проверка, на контрол и на одити от Сметната палата. В момента, в който ние дадем възможност на членовете на Сметната палата да извършват обичайната си дейност, тоест да консултират одитирани обекти, да посредничат на одитирани обекти, да извършват външни одити на одитираните обекти, тогава изобщо поставяме под заплаха обективността и независимостта независимостта в работата на самата Сметна палата. Това ще е първият орган в държавата, който е един вид независим регулатор, който ще даде възможност на своите членове по дефиниция да се намират в конфликт на интереси, защото те ще се занимават с дейност, която е обект на проверка от органа, на който те са членове. Ако видите по-нататък какви са правомощията на Сметната палата, в които двамата члена ще участват, това е например утвърждаване на Одитната програма, тоест тези двама члена, които са консултанти, одитори, посредници ще определят кои обекти да бъдат одитирани. Естествено е, че те могат да изключат от одитната дейност обекти, от които получават заплащане или да включат други такива, които не са им платили достатъчно. добавим, че по отношение на тези членове, по-нататък се вижда, не съществуват никакви изисквания – нито за опазване на служебна тайна, нито за това да съответстват на изискванията на Етичния кодекс на Сметната палата, това става изключително опасен текст. Затова правя, уважаема госпожо Председател, формално предложение: в ал. 3 след думите „председателят и заместник-председателите” да се добави „и членовете”. Тоест по отношение на членовете на Сметната палата да съществува забрана да извършват друга платена дейност и да заемат друга платена длъжност. Иначе това е текстът, който казва, че тези хора ще работят на ишлеме в Сметната палата, че те ще са там на хонорар, че те ще прекарват някаква част от времето си в Сметната палата, за да могат да си създадат възможности за едно по-добро заплащане в основната си дейност. Това наистина е е безумен текст. Ако някой може да ми обясни защо на един член на Сметната палата ще му дадем възможност да работи дейност, която е конкурентна на тази на Сметната палата, бих се съгласила с Вас. Второто, което сме предложили – предлагам Ви да бъде гласувано отделно нашето предложение за отпадане на израза „освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата”, защото с наличието на този текст даваме възможност на председателя и на заместник-председателите да получават допълнителни възнаграждения, допълнителни сериозни пари по международни проекти, които са свързани с дейността на Сметната палата. Това също е некоректен текст, който прави Сметната палата източник на забогатяване и на членовете, и на председателя, и на заместник-председателите. Това са стандартни текстове, които съществуват във всички закони, регламентиращи дейността на независимите регулатори. Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Като част от Комисията, която е участвала, и вносител по някои от текстовете вчера се въздържах да се изкажа, защото го отдадох на нормалното политическо говорене, но днес считам, че вече леко прекаляваме. Задавам въпрос: трябва ли Съюзът на българските автомобилисти в България по никакъв начин да не участва в програми само защото е част от международни организации? Трябва ли Червеният кръст да не участва в никакви програми в България само защото седалището е в Женева?

Членовете, които ще бъдат излъчени от тези две организации –на вътрешните одитори и на дипломираните експерт-счетоводители, са членове, които са професионалисти в бранша. В много други комисии тези същите два органа излъчват членове. По-големият проблем е, че Вие сега смятате, че когато тези членове влязат в Сметната палата, не трябва да имат никаква възможност да се квалифицират в бъдеще и да участват в проекти. Предложението беше да се занимават само с научна, преподавателска дейност, такава, свързана с авторското право, което те преди това са имали като възможност и, разбира се, че като членове и част от колективния, колегиалния орган за управление трябва да повишават своята квалификация. Затова те имат правото и възможността при международни проекти на самата Сметна палата да отидат и да се обучават, да получат възнаграждения. Само в такива проекти – не друго министерство прави проект и те участват в него, не подконтролен обект прави проект и те участват в него. Не, ние ги ограничаваме – само в Сметната палата ще работят, само оттам ще получават възнаграждение, освен научна и преподавателска дейност. Надявам се, няма съмнение, че тези хора трябва да бъдат и част от академичната общност, да дават ум да дават ум и разум на останалите и те самите да повишават квалификацията си. И когато има проекти – представете си, че Европейската сметна палата направи проект за България, оказва се, че нашите хора няма да могат да работят, или ако отидат в чужбина, трябва да плащат от джоба си. Смятам, че това е нередно и не се прилага към нито един друг орган. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, благодаря Ви за репликата, защото от нея става ясно, че Вие сте разбрали това, което след малко ще гласувате. Тоест Патриотичният фронт съзнателно ще даде възможност на членовете на Сметната палата да извършват друга платена дейност, да заемат друга платена длъжност – тук не става дума за преподавателската и научната дейност, които изрично са изключени, освен дейността си в Сметната палата. Това означава, че те, тъй като са членове на две точно определени организации – Организацията на външните одитори и Институтът на вътрешните одитори, ще могат да продължат да извършват одити и в същото време ще участват като членове на Сметната палата в гласуването на одитни доклади по същите организации. Това наистина е нечувано за независим регулатор.

престават да извършват адвокатска дейност, което е повече от естествено. Това, което Вие в момента, господин Димитров, казвате тук, е, че например магистратите, съдиите би следвало да са съдии на хонорар, както ще бъдат членовете на Сметната палата, и че през останалото време, през което не правораздават, няма никакъв проблем да са юрисконсулти на предприятия, да са адвокати, да защитават различни клиенти, а след това да участват в произнасянето по тези казуси. Това е е абсолютно лобистко предложение, един абсолютно лобистки текст, който ще дискредитира българската Сметна палата пред всички възможни подобни одитни организации. И в случая задавам въпрос на госпожа Лидия Руменова, която е в залата, да отговори: страна ли е, участвала ли е Сметната палата по международни проекти и програми и получавали ли са председателят и заместник-председателите възнаграждения за това? Тоест дали фактът, че на председателя ще му се плащат допълнително огромни пари, е препятствие или стимул за това да се участва по международни програми и проекти? Мисля, че възнаграждението, което е определено за председателя на Сметната палата – 90% от възнаграждението на председателя на Народното събрание, е достатъчно високо,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, ще си позволя, с извинение разбира се, да напомня, че към този член, ал. 2 вчера направих предложение и го поддържам и в момента.

където са изискванията за председателя и членовете: „1. имат висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финанси и счетоводство не по-малко от 15 години“. Някак си тук сме затворили кръга до икономисти.

„има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионален стаж в областта на одита, административното и финансовото право, финансовия контрол...“. Добавя се „административното и финансовото право“.

ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля за Вашето внимание, тъй като сме на един особено важен член от този закон и бихме могли да допуснем много съществена грешка. Ще припомня от вчерашния дебат и днес ще Ви дам примери за това – двамата членове на Сметната палата, които се предлагат от двете професионални организации, не трябва да заемат друга длъжност и да могат да работят друга работа като председателя и заместник-председателите – това, което направи като предложение госпожа Манолова. Ние вчера в дебата изтъкнахме аргументи за това. Днес ще се опитам да Ви дам и примери. Има голяма вероятност да направим така, че голяма част от актовете на Сметната палата да станат обжалваеми, в смисъл да бъдат подложени на

Но това са професионалисти, които се занимават точно с тази дейност. Представете си, че Институтът на вътрешните одитори предлага един одитор. Той одитира една банка. Банката се занимава с бюджетни пари.

предлага счетоводител. Той одитира търговско дружество. Това търговско дружество кандидатства по обществена поръчка в едно министерство. Това министерство подлежи на одит от Сметната палата. Давам само два примера. Не бива Не бива да допускаме в закона да опорочим тази добра идея. Двамата членове не трябва да заемат никаква друга платена дейност. Трябва да отговарят на изискванията за председателя и за двамата заместник-председатели.

Няма капан или нещо подобно. Трябва да направим перфектен закон от гледна точка да няма потенциален конфликт на интереси. Вчера се разви следната хипотеза с колеги от ГЕРБ. Ако Ако тези два института предложат примерно преподаватели или други хора, които не се занимават с тази дейност, и ако приемем предложението на професора те да не изпълняват дейност, която е в конфликт на интереси, свързана с дейността на Сметната палата, ами тези два института ще предложат не свои членове.

да правят предложения, бяха свързани с това, че техните членове са професионалисти в тази област. И сега изведнъж – да не предлагат професионалисти. Нека да помислим. Излизането от тази ситуация е двамата членове да отговарят на изискванията за председателя и заместник-председателите. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще направя съвсем кратко изказване, за да направя редакционно уточнение по предложения от нас текст за гласуване.

След опита на председателя, за заместник-председателите и членовете – „не по-малко от 10 години, от които 5 години в одита“. Припомням, че всъщност 10 години е действащото изискване за членове на Сметната палата. Мисля, че няма логика да бъде повишавано и така да се прегради пътя на по-младите специалисти към този орган. Същевременно ние въвеждаме изискване за специфичен стаж конкретно в одита, което

В този смисъл нашето предложение по-скоро повишава, отколкото понижава изискването за квалификация. Смятам, че ще е полезно за работата на Сметната палата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли го в писмен вид? Как точно звучи редакцията?

Моля за извинение, госпожо Председател. Не можах да реагирам своевременно. Уважаеми господин Веселинов, промяната към изискванията към двамата членове на Сметната палата все повече започва да прилича на нагласяване на закона за конкретни лица. Няма никаква логика тези двама членове, които ще бъдат посочени от професионални организации и се предполага, че ще се занимават с вътрешни и външни одити, да имат

защото за тях единствено ще съществува възможността да получават пари за основна дейност и след това хонорар, защото ще контролират тази дейност, аз предлагам поне да не им сваляме изискванията, защото работата ще стане абсолютно нагласена. Отново обръщам внимание на всички народни представители – ако не направим промени в ал. 3 в смисъла, в който аз предложих, в смисъла, в който господин Цонев ме подкрепи, това означава, че ще превърнем Сметната палата в печатница за пари на двама души, които ще могат спокойно да одитират всякакви обекти, след това да се произнасят по одита на тези обекти. Познайте какъв ще бъде интересът за тяхното ангажиране в банки, в търговски дружества и като външни експерти и консултанти за всякакви държавни

не изисква това нещо. Можеш да бъдеш просто счетоводител на едноличен търговец 10-15 години и да кандидатстваш за Сметната палата. Затова го казвам. Тоест въвеждаме допълнително изискване конкретно за одита, а не абстрактно за финансова дейност. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит и преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложенията на народните представители Румен Гечев, Корнелия Нинова и други от БСП лява България, които Комисията не подкрепя. Гласували

Гласуваме предложението на народните представители Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Милен Миков и Христиан Митев за промяна в стажа – годините,

Преминаваме към гласуване на редакционните предложения, направени в залата по предложение на Комисията, за редакция на чл. 16. По поредността на алинеите и точките – има направено предложение в чл. 16, ал. 1, т. 1 от проф. Борисов, който предлага след изискването кандидатите да „имат висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионален стаж в областта”, описано в предложението на Комисията, да се добави „и административното и финансово право в областта на одита, административното и финансово право, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от петнадесет Гласуваме предложението на господин Борисов. Гласували

Вървим по текста. В ал. 2 има направено предложение за допълнение от господин Борисов, който предлага редакцията на ал. 2 да стане така: „Председателят, заместник-председателите и членовете не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” изречението да бъде продължено „и да осъществяват дейност, която е в противоречие със същия закон”. Гласуваме предложеното допълнение от господин Борисов.

Гласували 146 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. В ал. 3 има две предложения на госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, тъй като се подредиха много гласувания, има опасност някой от колегите да не е разбрал кой текст гласува, затова пояснявам, че това е текстът, който ще забрани на членовете на Сметната палата да одитират, да извършват консултантски услуги, да посредничат на обекти, които са проверявани от Сметната палата. Така че е важно да се види всеки от Вас как ще гласува. Заявявам съвсем откровено, че след това ще го използвам в анализа на това какво успя да свърши четворната коалиция в парламента. Вотът на всеки ще покаже ще даде ли възможност във висшия одитен орган на държавата да участват и да се произнасят хора, които по дефиниция са в конфликт на интереси, защото извършват консултантски и други дейности на обекти, които са предмет на одит от същата Сметна палата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаеми колеги, вземам отрицателен вот, за да улесня госпожа Манолова, когато след това използва това кой как е гласувал. Гласувала съм „против” нейното предложение, защото считам, че тя манипулира цялата зала, вероятно ще се опита да го направи и пред медиите, както току-що обяви. Няма конфликт на интереси по дефиниции, уважаеми колеги. Има конфликт на интереси по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси и ние в ал. 2 сме поставили достатъчни гаранции. Още повече с това, което господин проф. проф. Борисов предложи и ние приехме, сме дали достатъчно гаранции, че тези хора няма да осъществяват никаква дейност, която би била в конфликт на интереси. Нещо повече,

Няма такава процедура, госпожо Стоянова. С въпросите – на първо четене. На второ четене без въпроси към когото и да било. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Нямам въпрос към госпожа Манолова. Разсъждавам на глас: ако един одитор одитира банка всички Вие знаете, че Сметната палата не проверява банки. Къде е конфликтът на интереси? Ако един вътрешен одитор одитира частна международна компания, която всички знаете, че Сметната палата не проверява, къде е конфликтът на интереси? А къде е конфликтът на интереси тук, в тази зала, в която всички ние имаме право да сме адвокати

Не, не може лично обяснение, защото е отрицателен вот. Достатъчно, чухме всичко по тази тема. Другото ще го чуем през медиите. (Ръкопляскания

Редакцията придобива следния вид: „Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен...” свързани с дейността на Сметната палата” – това е международни проекти и програми само за дейността на Сметната палата. Госпожо Стоянова, имахте възможност да репликирате госпожа Манолова тогава, когато тя направи предложението. Постъпило е предложение за отпадане на текста: „освен по международни проекти и програми”.

От аргумент за противното да остане: „научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права”. Гласуваме предложението на госпожа Манолова от ал. 3 да отпадне текстът: „по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата”. Режим на гласуване!

пълната редакция на чл. 16 по доклада на Комисията, ведно с наименованието на чл. 16, съобразени с приетите решения по предложенията на господин Борисов. Гласуваме.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, предлагам прегласуване, защото с този текст, ако мога да продължа мисълта на госпожа Стоянова, Вие току-що гласувахте един външен външен одитор да може да получи сериозно заплащане за одитирането на една международна компания, която участва в обществени поръчки в едно българско министерство, губи тези обществени поръчки, поради което външният одитор, участвайки в Сметната палата, гласува по определен начин по приемането на одита на това министерство. Същото е, бивайки одитор на една фирма, която участва в обществени поръчки, обявени от дадена община, дадената община, която не е удовлетворила интересите на фирмата, която одитира членът на Сметната палата, горко й! Въпросното министерство горко му! Тоест създаваме предпоставки двама души в държавата наистина да имат решаващ глас при произнасянето по одитите и на министерства,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гласувах „против”, защото този важен чл. 16, сглобен ад хок, сглобен ад хок, мисля, че беше с предложение по реда на чл. 80, до голяма степен стана един противоречив текст. От една страна, двама от членовете на Колегията на Сметната палата ще бъдат предлагани от две професионални неправителствени организации. От друга страна, те няма да могат да се занимават с това, което е тяхната професионална компетентност извън работата си. От трета страна, същите обаче ще могат да работят и друго. Кое е това другото – не знаем. То не трябва да бъде от сферата на конфликт на интереси, тоест от дейността, с която се занимават в Сметната палата. Тоест те категорично няма да могат да се занимават нито с одит, нито със счетоводство. Не знам дали не разбрахте какво точно направихме. Обезсмислихме добрата идея – първо, с приетото предложение на проф. Борисов професионалистите от две професионални гилдии да бъдат предлагани

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах отрицателно в смисъла на това, което и вчера Ви казах. Вчера Вие вместо да поставите императивното задължение на Сметната палата да одитира предприятия, в които държавата има над 1 млн. лв., Вие оставихте този въпрос на Сметната палата по

с това, което направихте, Вие затвърдихте впечатлението в българското общество, че корупционните практики наистина започват да стават закон. Първото нещо, което може да се постигне като опасност е, че тези членове, на които току-що им дадохме възможност да работят където и да е било другаде, освен в Сметната палата, където ще получават само хонорар, ще имат и глас и от тях ще зависи дали ще бъдат приети плановете за работа на Сметната палата, дали ще бъдат одитирани едни или други органи. Заради това много Ви моля – бъдете малко по-национално отговорни и малко повече зависими от корупционни практики и от външни влияния. Както се казва, нека задкулисието да не бъде сред Вас! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ерменков. Друг отрицателен вот – няма. Заповядайте, госпожо Стоянова, за чл. 16 по вносител. чл. 18 по вносител – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 17: „Избор на председател, заместник-председатели и членове Чл. 17. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател. (2) В 14-дневен срок от изтичането на мандата на заместник-председателите на Сметната палата председателят прави предложение пред Народното събрание за нов избор. избор. (3) В 14-дневен срок от изтичането на мандата на членовете на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори прави предложение до председателя на Сметната палата за избор на нов член. В тридневен срок от получаване на предложението председателят го внася в Народното събрание. (4) Председателят, заместник-председателите и членовете се избират след проведена публична процедура. (5) Избраният по ал. 1 председател на Сметната палата встъпва в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицето, на чието място е избран.

Господин председател, много се извинявам, неподкрепеното предложение на Румен Гечев следва да го прочета. „1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: а) заглавието се променя на „Избор на председател и членове”; б) алинея 2 се изменя така: „(2) В 14-дневен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за членове на Сметната палата.”;

а в края на текста след думата „процедура” се поставя запетая и се добавя „след което в срока по ал. 2 публично номинира и аргументира предложенията за членове.”; г) алинея 4 се изменя така:

Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници. (6) В 14-дневен срок от встъпването им в длъжност председателят и членовете на Сметната палата предприемат действия за освобождаване от изпълнението на друга платена длъжност и за прекратяване

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това е един от текстовете в закона, които са на ръба и оттатък Конституцията и би следвало да бъдат атакувани пред Конституционния съд. Защо? Защото според текста на Конституцията Народното събрание избира Сметна палата. Какво се случва според този текст по отношение на двамата най-интересни хора в Сметната палата – нейните членове, които ще бъдат предложени от две енджиота? Процедурата е посочена в ал. 3 – двете неправителствени организации предлагат на председателя на Сметната палата, той предлага в 3-дневен срок на парламента и парламентът гласува. Тоест парламентът не избира членове на Сметната палата, парламентът утвърждава предложени му дефинитивно от две неправителствени организации през председателя членове. Оставям на страна факта, че по този начин председателят на Сметната палата се превръща в един обикновен пощальон. Предлагам даже текстът, че той прави предложението до парламента да отпадне, защото на практика той няма никакво правомощие, даже ако двамата члена не отговорят на изискванията, да откаже да ги внесе и да ги представи на парламента. Той се превръща в един пощальон, който донася двете предложения от от двете неправителствени организации на парламента и парламентът това, което може да направи, е да гласува тези две предложения или не. И тук въпросът ми е към Реформаторския блок. Виждам, че господин Кънев се появи, и други юристи са тук. Вие бяхте на това парламентът да действа публично, прозрачно, да има състезание, да има конкуренция между членовете на органите, които избираме. Къде е тук публичността и конкурентността в тази процедура? Донасят се две предложения, които парламентът най многото, което може да направи, е да не ги гласува. Но няма никаква пречка двете енджиота да предложат отново същите членове, след това да ги предложат пак, така че най-много да блокираме дейността на Сметната палата. Друго не виждам какво може да направим. Къде е публичното начало? Къде е прозрачността, къде е състезателността между кандидатурите? Къде е изборът, къде е реалната преценка на качествата на един срещу качествата на друг? Че цялата работа е нагласена, е ясно с конструкцията на тези текстове. Но аз мисля, че тук се минава даже онази граница на благоприличието, в която да дадеш поне на парламента да изпълни правомощията си, които са дадени от българската Конституция. Прекалявате с тези текстове! Прекалявате! Правите смешен изначално председателя на Сметната палата, превръщайки го в един куриер, в пощенски гълъб и, второ, превръщате в пионки Народното събрание, защото народните представители ще са длъжни да подкрепят или да не подкрепят предложението на две неправителствени организации. Реплики? Заповядайте, господин Димитров.

Уважаеми господин Председател, дами и господа! Всичко започна с вчерашния аргумент на колегите от ляво, че, забележете, след като централата на едната професионална организация е в Съединените щати, то тези хора са зависими от тази държава. Бих сравнил това само със следната възможна ситуация: понеже централата на Европейската комисия е в Брюксел, то Белгия управлява Европейския съюз. Това беше началото на цялата логика, която колегите от ляво развиват от вчера. Днес тази логика достигна нови висини. Няма значение, че професионалните организации ще предлагат тези кандидати. Парламентът може да не ги одобри. Ако те не отговарят на изискванията, ако не отговорят убедително на всички въпроси, които, колеги, всички ние ще им задаваме, ако в цялата процедура по изслушване, която ще бъде проведена – така реши този парламент в началото на своя мандат и записа в своя Правилник, ще има процедура по изслушване на всеки такъв кандидат, и ако даден кандидат не се представи убедително, той просто няма да бъде избран. Ще има друг, следващ кандидат. в случая става въпрос за следното упорство вляво. Колегите от БСП не желаят да имат гражданско професионално участие в ръководството на Сметната палата. Толкова много години ставаха политически назначения, че разбиването на модела и реформата категорично не се приема от колегите от ляво. Те извадиха от десет кладенеца вода защо не биха приели да има гражданско професионално участие в ръководството на Сметната палата, което е голяма промяна.

трябва да сложим точка на тези политически назначения, които толкова години се случваха в контролните органи, и да започнем да залагаме на професионалисти. Иначе и регулаторните, и контролните органи в България няма да се променят, няма да се повиши качеството. Това, което сега се предлага, е огромна крачка в правилната посока. И цялата съпротива обаче не е случайна. Нищо случайно няма в това! Забележете – когато БСП, ДПС и други партии без изслушване предлагаха сума ти кандидати, за които нямаше доказателство за тяхната безпристрастност, безпартийност, принципност, професионализъм, тогава проблеми нямаше, нито за момент проблем нямаше – когато БСП и ДПС без изслушване ги предлагаха. Сега обаче, когато даваме възможност на професионални организации, които се занимават с одит – това е основната им дейност, които са професионалисти с огромен опит, те да участват като граждански и професионален контрол в Сметната палата, това изведнъж стана голям проблем. Ами да, голям проблем е за хората, които искат да продължат с партийните назначения, които не искат България да се промени. Не искат друг вид контролни органи, не искат професионализъм в работата на Сметната палата. Аз се убедих от вчера и днес, че, за съжаление, някои наши колеги никога няма да подкрепят тази промяна. Останалите обаче, тези, които искаме реформи в България, които искаме работещи контролни органи, трябва категорично и без всякакво колебание, колеги, да гласуваме тези текстове!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Димитров! Нека направим следното уточнение. И от вчерашните дебати, и от днешните, и от фактите става ясно, че не БСП, нито леви, нито десни, нито центристки партии, нито една страна – членка на Европейския съюз, не включва в ръководството на сметните палати професионални организации и предложения. Вчера не можа да отговори, всъщност колежката Стоянова отговори и Ви каза, че няма такъв опит и България е уникална. Обяснението беше да не преписваме като папагали текстовете на другите страни. Та не БСП, а световната практика изключва неправителствени организации да избират членове на върховни държавни органи. Ако Вие имате друга информация, кажете я, иначе манипулирате. Не БСП, никой в Европейския съюз няма!

срещу това, че едва ли не тези членове на Сметната палата или на други върховни органи, които определя държавата, са непрофесионалисти, а тези, които определят неправителствени организации, са професионалисти! Това е уникално деление! Няма такава европейска практика! Освен това колективното начало не се засилва с намаляването на броя на членовете на Палатата, каквато теза Вие защитавате от няколко дни не само в пленарната зала. Не знам къде сте гледали, като казахте, че няма 9-членни състави на управление – „Дечица.ком” или някой друг интернет сайт, не знам?! Ако отворите обаче сравнителния сайт на сметните палати, които са записани много ясно и отнемат пет минути – Вие поне ползвате английски език, ще видите, че в Чехия са 17 души, колега: президент, вицепрезидент и 15 членове. Във Федерална република Германия, която също не се управлява от БСП, са 60 души, колега! Така че нямате право оттук нататък да казвате: „Аз не знам”. Вече знаете. Благодаря Ви. Втора реплика – госпожа Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, според мен Реформаторският блок трябва да се срамува от този текст. Всичките Ви опити да връщате лентата назад и да се опитвате да си измиете ръцете с други практики са жалки, наистина са жалки! Погледнете какво предлагате! За какво състезание, за каква конкуренция става дума, когато Народното събрание ще избира между един кандидат?! Един кандидат ще се състезава със себе си ли, какво ли?! Това ли е прозрачността, това ли е състезателността, това ли е избирането между най-добрите кандидати?! На практика Вие връзвате ръцете на Народното събрание и давате възможност на две неправителствени организации, всъщност по-точно е да се каже проправителствени организации, защото в момента, когато те назначават членове в най-висшия одитен орган на държавата, те не действат като неправителствени организации. Те са проправителствени и Вие ги правите такива с текстовете на този закон. Защото, питам Ви: лице, лице, избрано по предложение на гражданското общество на висока държавна позиция, продължава ли да бъде представител на гражданското общество, или изпълнява държавната си функция?! От друга страна, не Ви ли е малко неудобно, че давате възможност за тези двама членове, за които дали ще има процедура по номиниране, двете проправителствени организации не са ангажирани да я провеждат. Тези двама души, които ние буквално ще утвърдим с решението на парламента, ще могат да работят часпром, колкото си искат, тъй като в предишен текст им дадохте възможност, и след това да се произнасят като членове на най-висшия одитен орган на българската държава! Аз съм сащисана от това, че хората от улицата, които искаха публичност и прозрачност, състезание, конкуренция и яснота кой се предлага, на какви критерии отговаря, ще участва в тези текстове! Ами, това всичкото е нагласено, то се вижда! Лошото е, че Вие участвате в тази сделка! И още по-лошото е, че даже не

Ние обаче правим точно обратното, защото България страда от една болест и тя е партийните номинации и назначения. Съзнавайки, че България страда от тази болест и нейните проявления, за съжаление, стигат твърде далеч – водят до намаляване на инвестициите, до загуба на работни места и стотици свързани проблеми, разбираме, че не може по този начин. Именно затова казваме следното нещо:

бъде установено, че някой от тези кандидати не отговаря професионално на условията, не изглежда достатъчно надежден, убеден съм, че той няма да получи подкрепата на Народното събрание. Всеки ще може да задава въпрос. Вие, госпожо Манолова, Вие, господин Гечев, всеки член на Народното събрание, всеки народен представител. Само че Вие какво казвате? Госпожа Манолова накратко каза следното нещо: трябва, както винаги е било досега, партиите да предлагат ръководството на контролните органи и този път да бъде същото.

колеги! Призовавам, не знам дали Вас да Ви призовавам, но призовавам тези хора, които искат промяна в регулаторните и контролните органи в България, които искат истински реформи, да подкрепят тези текстове, защото има нужда от професионално начало в ръководството на Сметната палата. Да Ви кажа честно, ако аз трябва да избирам между това професионални организации да предлагат членовете на Палатата, или политическите партии да го правят, е много по-добре в ръководството на Сметната палата да има представители на професионалните организации. Това е изцяло нов модел, изцяло ново решение, което е добро. Колкото до индивидуалната отговорност и прозрачността, тук, за съжаление, господин Гечев не е разбрал. Той не е разбрал, че в момента няма как да проверим ръководството на Сметната палата по ключови въпроси кой как е гласувал.

За изказване – господин Байрактаров. След него господин Цонев, след него – господин Гечев. Вие направихте реплика. В дупликата естествено, че ще се обърна поименно към този, който е репликирал. Няма основание за лично обяснение. Можете да направите изказване. Благодаря, госпожо Председател. Нямах намерение да се изказвам, но явно, колеги, Вие

От тази гледна точка, ако слушахме Вас, трябваше да зачеркнем половината Закон за счетоводството, защото Законът за счетоводството в голямата си част е предложение на Съюза на счетоводителите в България. Трябваше да зачеркнем членове от Закона за висшето образование, тъй като те също са предложения на Съюза на счетоводителите в България. днес, колеги, мимоходом премина репликата за правенето на милионери. И, госпожо Манолова, Вие е добре да обясните тази

стана ясно, че някой трудно разграничава предложението от действие „гласуване на съответното предложение”. Явно трудно го различавате. Естествено, че някой трябва да направи предложението, а няма по-хубаво нещо от това да вкараме професионалните организации, защото те най-добре познават хората. Ще Ви дам един много прост, елементарен пример. Две кандидатури могат да бъдат главен счетоводител, само че едната кандидатура може да е главен счетоводител на предприятие с широка дейност на над 4 хил. души персонал, а другата кандидатура може да е главен счетоводител на едноличен търговец с двама души персонал и дейност в областта в областта на дребната търговия. Едно и също ли е това предложение? Естествено, че не е едно и също. Но професионалните организации тук със своя опит, с това, че познават съответните кадри в съответния бранш, могат да бъдат най-полезни и да предложат най-подготвената кандидатура. Не приемам това Ваше твърдение, че някой трябвало да се превръща в пощенски гълъб. Ако толкова искате да бъдете Вие пощенският гълъб – това е Ваше право право на личен избор. Но това за мен е правилното решение – да се даде възможност най-после на професионалните организации да участват в избора на членове на този одитиращ и толкова важен орган. Благодаря. Няма реплики. Има лично обяснение на госпожа Манолова. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Аз мисля, че всички разбраха кой е текстът, който ще произвежда двамата много богати българи,

че всъщност текстът, който ще произвежда милионери, вече беше гласуван, включително с участието на Патриотичния фронт. Това е текстът на ал. 3 на предишния член, който даде възможност на членовете на Сметната палата да извършват друга дейност – да одитират, да консултират, да правят посреднически услуги и в същото време да се произнасят по одитите на предприятията, които консултират. Аз мисля, че тук нещата са ясни и не са нужни допълнителни обяснения. Защо казвам, че тук няма граждански контрол, а има пълна злоупотреба с гражданското общество? Това е, защото не се дава възможност на професионални организации да предлагат. Дава се възможност на точно две организации да предложат точно два члена на Сметната палата. Аз съм „за” и съм го показала в работата си в предния парламент, включително избора на членовете на ЦИК, че трябва да има предложения на неправителствени организации, но на всички, които са в съответната сфера; че е необходимо да има повече предложения, за да има конкуренция. Сега Вие давате възможност точно на две организации с точно определени изисквания на точно два члена. Извинявайте, Вие в момента злоупотребявате с гражданското общество. Вие го използвате, защото очевидно Ви е леко неудобно Вие да предложите тези двама бъдещи милионери и за по-лесно даваме тази възможност на точно две организации. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, дебатът, който тече в момента, е горе-долу същият, който беше по предходните членове. Вече е решено с гласуване в тази зала какъв ще е съставът на ръководството на Сметната палата, кой кого ще назначава и така нататък. Затова предложението, което е направено, което дебатират колегите от ляво, най-накрая е предложено да се върнем, систематично чл. 16 да стане чл. 14 и да започнем всичко отначало. Затова мисля, че след като този дебат вече, както казах, е приключил, защото беше воден и по предишните членове, предлагам и сега да прекратим дебата и да не губим повече време, защото той вече е осъществен и няма повече какво да се каже от това да се претоплят старите техни тези, които така или иначе всички установихме, че са несъстоятелни. Благодаря Ви. Предлагам да се прекрати дебатът.

изказвания от народни представители. Ако няма изказвания, не е необходимо. Имате обратно предложение.

Моето изказване ще бъде върху една хипотеза, която допуска този текст да блокира работата на Сметната палата. Моля Ви да ми дадете тази възможност. Ще бъде от полза за закона. Ще видите. Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на разискванията по чл. 17 по номерацията на Комисията. Чухте обратното мнение на господин Цонев. Моля да гласуваме.

Тук чухме разисквания, че двата института правят предложения. Народното събрание дискутира и може да отхвърли, може да не избере. Питам юристите: юристите: ако Народното събрание не одобри това предложение за член или за двамата членове и институтът или двата института откажат да направят ново предложение, имаме ли хипотеза, при която е блокирана работата на Сметната палата? Имаме, защото не е разписано, че те са длъжни втори път да предложат, ако Народното събрание не одобри!

член или членовете, предложени от двата института, не бъдат избрани от Народното събрание, в 7-дневен срок двата института са длъжни да направят други предложения”. Преминаваме към гласуване. Първо поставям на гласуване предложението на народните представители Гечев, Нинова,

Поставям на гласуване предложението на господин Цонев за допълнение в редакцията на чл. 17, ал. 3, така както е по неговото предложение – това допълнение на господин Цонев, направено в залата.

са евродепутати, членове на Европейския парламент от България, заедно с българските носители на Гражданската награда на Европейския парламент за 2014 г. Това са доброволците от Социалния учебен професионален център

А за всички Вас съобщавам, че малко по-късно днес, около 11,00 ч., в Клуба на народния представител ще се състои церемонията по официалното връчване на престижните награди на Европейския парламент. Продължаваме, госпожо Стоянова. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 18: „Клетва Чл. 18. Председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.”

Гласуваме текста на чл. 17, който става чл. 18, в редакцията на Комисията.

Член 17, който става чл. 18 по редакцията на Комисията, е приет. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 18 по вносител – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

„Предсрочно прекратяване на пълномощията Чл. 19. (1) Пълномощията на председателя, заместник-председателите и членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им: 1. по тяхна писмена молба; 2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца; 3. при несъвместимост по чл. 16; 4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 5. при смърт. (2) При прекратяване на пълномощията, председателя Народното събрание При прекратяване на пълномощията, председателя Народното събрание определя заместник-председател, който да изпълнява правомощията му до избирането на нов председател. (3) В В случаите по ал. 1, т. 2-5 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на съответния заместник-председател или член. (4) При прекратяване на пълномощията на заместник-председател, председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов заместник-председател. (5) При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата, Институтът на дипломираните експерт счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори в едномесечен срок прави предложение за избор на нов член. член. (6) Новоизбраният председател, заместник-председател или член довършва мандата на лицето, на чието място е избран”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Да се върнем и да прочетем неподкрепеното предложение на народния представител Румен Гечев и група „В чл. 18 се правят следните промени:

за следващото заседание на Народното събрание. Часът е 10,30, обявявам 30-минутна почивка. От 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол. Ще отговаря вицепремиерът Томислав Дончев на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров. Благодаря